pogrešan zaključak iz mojih reči. Hvala lepo.Dakle, 25. jula ove godine sam podneo predlog izmene Zakona o Vladi, gde tražim da se promeni član 11. gde piše u prvom stavu – pre izbora Vlade svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. To je potpuno normalna stvar i to je bilo primenjeno pre 15 godina, bez zakona, ali tadašnji prvi premijer posle 5. oktobra, posle spaljivanja ove Skupštine kako neki tumače 5. oktobar, je svi kandidati su bili na pregleu.Da li je to neki problem? Ne. Da li to znači da je tadašnji mandatar i njegovi kandidati za ministra su bili ludi? Naravno, ne. Ne, nego to je jedan dobar običaj. To je jedan dobar običaj, dakle ljudi koji rade manje složene poslove od posla ministra ili predsednika Vlade, moraju da imaju to uverenje, naravno da bi bilo dobro da to imaju i svi oni koji danas i u buduće budu kandidati za jednu takvu funkciju. To što mandatar nije dobro čuo, to što su mu njegovi loši savetnici, znači ne Toni Bler, nego neki odavde preneli pogrešnu informaciju, to nije moj problem. To nije moj problem.Drugo, citiranjem Zorana Đinđića, makar i na pogrešan način, niko neće moći da postane Zoran Đinđić. Kada se neko stalno hvališe time da sve zna, da je jedini koji može nešto da menja, tu nešto nije u redu i zato ja predlažem lekarske preglede za sve članove, buduće članove Vlade, ne samo ove, nego svake vlade koja ide iza nas.

Hvala.Nažalost, zbog lošeg i nedemokratskog Poslovnika mi zapravo nismo u situaciji da na pravi način vodimo dijalog sa mandatarom.Suština sa mandatarom.Suština je zapravo da je mandatar, sve ono što sam ja rekla, faktički potvrdio, osim ovoga što sam iznela vezano za „Juru“ što se inače juče suprotstavljao i nekim drugim poslanicima.Ne znate šta je izrabljivanje. Izrabljivanje je ako neko radi za minimalac i radi prekovremeno i to mu niko ne plati. To je izrabljivanje i mislim da ste i sami svesni da nije u redu da se u obraćanju meni kažete da se na plate žale neki koji rade svega tri sata.Naravno, ovo što ste pomenuli vezano za našu spoljnu politiku, za sedenje, kako ste rekli, za kidanje jedne noge, ne radi se ovde o kidanju nogu, nego o sedenju na dve stolice, gospodine mandataru i mi srpski radikali insistiramo da se konačno opredelimo za jedinu pravu, a to je ta stolica koja nas vezuje za Rusku Federaciju.Svakako, pomenuli ste našeg prijatelja Rogozina. On je i prijatelj SRS i prijatelj Vojislava Šešelja i bio je u poseti kod nas, mimo svih protokola, kada je bio u zvaničnoj poseti Srbiji i to u periodu kada smo bili vanparlamentarna stranka.Moram niste u pravu kada kažete da ne možemo komentarisati Ustavni sud. Ustavni sud treba po Ustavu da je i samostalan i nezavistan, ali nažalost, Ustavni sud je u popriličnoj meri instrumentalizovan

Uvažena predsedavajuća, poštovani mandataru, kandidati za ministre, narodni poslanici, danas imamo zaista pred sobom jedno autorsko delo za koje, pre svega, ne treba reći da je literalni rad, jer neko ko je pisao autorsko delo i ko je na ovakav sistematični način uradio 250 strana, u skraćenoj verziji 67, može slobodno da kaže da ima osobine naučnog rada.Ono što predlažem, gospodine mandataru, da vaš rad zaista odštampate, jer mislim da će u budućnosti ostaviti velikog traga za ljude koji se bave ekonomijom i političkom ekonomijom, upravo zbog toga što na jedan sistematičan i integrativni način je prikazano da politika može da daje svoje rezultate u svakodnevnom životu i kao primer svim onim zemljama koje su u toj tranziciji, pošto u Srbiji tranzicija traje poslednjih 30 godina, kada posmatrate u političkom i ekonomskom smislu, može da da zaista dobre rezultate, pogotovo ukoliko imate takav pristup kao što ste vi dali.Ono što je važno reći je da taj naučni rad, odnosno uopšte ovaj Ekspoze, može da se nazove da je Srbija jedna nova ekonomska paradigma Balkana, ali ne samo zapadnog Balkana, nego Balkana uopšte, zato što tu postoje zemlje koje jesu članice EU, a nemaju ovakve rezultate kao što ima rezultate Srbija i Vlada Republike Srbije, i neće ni imati te rezultate do 2012. 2012. godine, odnosno u tom tranzicionom periodu.Zašto ovo govorim? Zato što kažu da je najbolja zemlja u tom tranzicionom periodu kada je ušla u evropske integracije, u pregovore sa EU, bila češka vlada, koja je od 16 ministara imala 15 inženjera i samo jednog političara i da je upravo zbog toga, zato što je imala pripadnike tehničkih struka u svom sastavu, dala najbolje rezultate u toj realizaciji i implmentaciji svojih ciljeva.Međutim, vi ste u protekle dve godine pokazali da zaista ovim promenama, koje vam naravno svi drugi zameraju, ste pokazali da tim promenama u društvu i prihvatanjem tih promena koje postoje i implementacijom svih onih delova koji se odnose i na društvene promene i na ekonomske i na političke promene, ali i one koje obuhvataju promene koje nas okružuju, a to su promene u političkom okruženju u regionu Balkana i zapadnog Balkana i promenama u EU i odnosima EU sa Rusijom i odnosima Amerike sa Rusijom i EU, ste pokazali da ste mudar političar i da se jako dobro snalazite u međunarodnim okvirima. Zbog toga, zaista, ovakav Ekspoze treba sva naša buduća pokolenja da imaju kao jednu knjigu koja će pokazati da istoriju treba jako dobro poznavati, odnose među nama samima jako dobro poznavati, ali iz toga izvući jako dobre zaključke da bi mogli da idemo napred.Otvorili ste mnoga pitanja, a to su pre svega pitanja o našim slabostima u društvu, o tome da naš narod ima određene karakteristike koje nas zaista uvek negde vuku nazad i bez kojih mi ne možemo, ukoliko ne ispravimo, da idemo napred. Zbog toga je taj sistem vrednosti koji je postavljen do 2012. godine u komercionalizaciji odnosa, da iza svega mora da stoji novac, upravo zbog toga što su neki trošili budžete i krali jednostavno ono što nije njihovo, nego narodno, što su narodne pare, suštinski ste pokazali da jednostavno to mora da prestane, da borba protiv korupcije mora da bude nedvosmislena i da nam je potreban nov Zakon o borbi protiv korupcije upravo zbog toga što primeri kao što su ministar gospodin Saša Radulović nikada ne sme više da se ponove.Zašto to govorim? Zato što projekat Saša Radulović, koji je otišao iz jedne uređene države kao što je Amerika, odneo novac i nije platio porez, troši sada ovde i jednostavno za neke nove projekte kao što su nevladin sektor, kao što su neki projekti „Žuta patka“ i kada dolazimo do toga da kažemo, da vidimo šta je čovek radio u Srbiji, a onda dolazimo do određenih zaključaka da je kao stečajni upravnik bio stečajni upravnik 11 preduzeća, i plus savetnik u šest stečajnih postupaka i da ga je država isplatila u ukupnoj vrednosti od 22.794.560,76 sam došla do tog saznanja? Tako što kao predsednik Odbora za privredu nikad nismo videli ministra privrede da dođe na Odbor u parlament, da sedi tu kada slušamo izveštaj Agencije za privatizaciju, Agencije za stečaj i nikada nismo mogli da čujemo i da postavimo pitanje ministru o tome kako je kao stečajni upravnik „Vršačke pivare“, „MODA“ - Debeljače, „Lune Milovanović“, „Dimitrije Tucović“, „BK Kompanije“, „Delta legala“, kako je njegova firma „E-biznis servis“ kao suvlasnik mogla da radi određene knjigovodstvene usluge, da vrši reviziju nad ovim stečajevima i na kraju krajeva, sve to da naplati od države kroz određene troškove i mesečne prihode.Znači, pitanje se postavlja - kako može neko da bude ministar, da bude stečajni upravnik i sada nakon svega toga da bude poslanik i da se bavi se bavi pravom i pravdom i da kaže da ne postoji država i institucije koje mogu to da sankcionišu, s pravom, zato što Agencija za borbu protiv korupcije očito nije imala zakon na osnovu kog je mogla ovako nešto da sankcioniše?Treba postaviti i pitanje sa kolikim novcem je upravljao kao stečajni upravnik ovih firmi koje su u inostranstvu? To su devizni prilivi i odlivi tih sredstava.Ono što treba još reći za ovaj ekspoze najznačajnije što ste dali fokus – obrazovanje, i jednostavno, privredni rast kroz ekonomiju koja će biti zasnovana na znanju. Zašto? Zato što je princip dualnog obrazovanja nešto što smo mi u svom društvu i kao deca prošli kroz srednje obrazovanje, a to su bile tzv. prakse, to su bili delovi koji se odnose na naše praktično znanje i koje smo negde svi prošli. Naša deca i deca naše dece to neće znati ukoliko zaista ne uvedemo ovakav sistem, ukoliko ne proizvodimo onoliki broj stručnjaka koji je potreban privredi, dali.Na kraju, želim da kažem da promeni svesti, koja je neminovna, znači, insistirali vi ili ne, sa ovakvim konceptom, sa ovakvim ekspozeom, treba da stvori jedan nov sistem vrednosti u kojem mi želimo da imamo mlade ljude koji će zaista pokrenuti ovu zemlju u bolje sutra.Ono što želim još da kažem, da mnogo toga kada govorimo o Konfučiju, a kojeg često citirate, je rekao da put do dobrote, misli se na upravljanje uopšte, državom, ide preko mudrosti. Vi ste kao mudar političar pokazali da je danas velika čast podržati ovakvu Vladu na čijem ste vi čelu. Zahvaljujem.

pojedini segmenti ovog dugo najavljivanog ekspozea su prihvatljivi za LDP, jer ne možemo biti protiv nekih stvari za koje smo se i sami zalagali. Naravno da ne možemo biti protiv npr. efikasnije, pametnije uprave, naročito ne možemo biti protiv nekih ekonomskih mera, kao što su podsticaj preduzetništva, jer to jeste deo politike LDP, četiri milijarde bespovratnih podsticaja, žensko preduzetništvo, javno privatno partnerstvo itd.Mandatar se inače najviše bavio ekonomskim merama, ali ono u čemu se razlikujemo i znamo da je važna ekonomija, jeste da mi imamo različite prioritete. Prioritet naše politike jesu, pre svega, slobode. Za liberale su uvek najvažnije slobode, ljudska prava, institucije, pravna država.Zato nam je važno, a uopšte nije spomenuto u ekspozeu, npr. unapređivanje, demokratsko upravljanje sektora bezbednosti u toj oblasti, jer se tako postiže maksimalizacija zaštite ljudskog prava. Takođe, zainteresovani smo, pa sve da se radi kako mandatar kaže od tri barake, za funkcionisanje pravne države, država mora da ima odgovor.Čak i kada se slažemo o prioritetima, na primer, Evropska unija kao prva tačka od deset tačaka ekspozea, imamo različita različito gledamo na EU. Vi u prvoj rečenici pominjete investicije i tačno to i jeste spoljnopolitička orijentacija, ali za nas je to, pre svega, taj sistem vrednosti, taj nivo sloboda ljudskih prava, sigurnosti

Dakle, ne smatram da je to prioritet, smatram da imamo, iako sam neko ko razume da je potrebna naravno modernizacija vojske… Mislim da je mnogo veći problem infrastruktura i na to bi trebalo da gledamo kao na bezbednost. osoba je poginula na našim drumovima u prethodnoj godini za prvih deset meseci. To je ljudi kao da smo u nekom malom ratu. Zato je važno da ono što ste obećali još 2014. godine, recimo, za Koridor 11, da ćete završiti… Tada ste obećali da ćete do 2016. godine do Požege završiti tu deonicu. Sada vidimo nije, objasnili ste zašto nije gotova ni do Preljine, a za deonicu do Požege kažete da ćete pokušati da to dovršite. Vi to morate da dovršite zato što je to jedan od najvećih prioriteta i najbolji način da pokažete brigu o ljudima.Isto tako, zapadna Srbija zbog te infrastrukture, zbog loših puteva ima i najslabija ulaganja u investicije. Ne znam, evo i FAP je propao. Ne znam šta je sa tom fabrikom u Uzićima, dokle se stiglo.Na kraju da kažem da mi ne vidimo ovaj vaš program, kao što vi kažete da je to pomeranje granice mogućeg i uspeha. Jednostavno to vidimo kao status kvo, možda jeste to za neke konzervativne snage. Nama je potrebna i odlučnija orijentacija prema EU na način na način koji sam objasnila da gledamo EU, zatim promena Ustava kako bismo dobili građansku, modernu državu,

zato što je vojna neutralnost neodrživa.Imam samo još u oblasti ekonomije, kojoj ste najviše posvetili pažnju, mi jesmo za strane investitore, ali smatramo da je bolje rešenje osloboditi investitore plaćanja porez na dobit na, recimo, pet godina, jer je to ista suma 10.000 evra za koju ne bismo izdvajali gotov novac i ne bismo plaćali kamate.Drugo, postavljam pitanje, po pitanju ušteda, pet i po miliona evra je dato za penale za neiskorišćene kredite,

Zahvalan sa na korektnom izlaganju.Fabrika u Uzićima, to je požeška opština, hvala Bogu ide dobro i mislim da će već do kraja godine moći da se radi municija 7,62

Morali bi da se vratimo 30, 40, 50 i 60 godina unazad.Što se tiče sistema vrednosti, o tome sam govorio i rekao sam da je tip društva kojem želimo da pripadamo nešto zbog čega smo doneli odluku o našem strateškom putu u EU.Oko EU.Oko podsticaja preduzetništvu, bilo bi dobro kada bismo mogli da postignemo dogovor sa investitorima da odustanemo od naplate poreza na dobit, ali to neće niko od njih da prihvati. Onaj ko vam je to rekao nije imao razgovore sa investitorima. Oni traže druge poreze druge poreze da ne plaćaju. Traže trogodišnji, petogodišnji ili desetogodišnji „teks holidej“, a naravno traže i da dobijete odmah novac kako bi mogli iz tog novca da finansiraju zapošljavanje ljudi. Oni hoće da zarade što je moguće više, imaju ponude u regionu i koliko god da je to nama teško, neprijatno ili nam se ne dopada, to je jedino što možemo da ponudimo da nam ne bi svi investitori otišli u Makedoniju i Bugarsku. Tako stvari stoje.Što se tiče različitih prioriteta i još jedna sitnica oko broja saobraćajnih nesreća, saobraćajnih udesa.

Dešava se svuda u svetu, osim što moramo da vidimo šta je to što još možemo da uradimo, šta je to što još možemo da napravimo da disciplinu pojačamo i povećamo, jer je kod nas u 80% slučajeva u 80% slučajeva brza vožnja i alkoholisano stanje. Sve ostalo su minorni slučajevi i neke druge objektivne okolnosti. Sve što možemo da uradimo po tom pitanju uradićemo, ali to je pitanje ne samo za Ministarstvo, već i za agencije, podzakonske akte. Ne mislim da time možemo da se bavimo uopšteno, čak nisam siguran da je bilo mesta da o tome previše govorim u ekspozeu.Što se podsticaja preduzetništvu tiče, oni koji ne mogu da mi odgovore, želim da im kažem – bez stranih investicija mi bismo nestali kao zemlja. Ne samo da ne bismo bili uspešni, mi bismo nestali kao zemlja, i to govore ljudi koji ne znaju apsolutno ništa. To govore ljudi koji se nikada nisu bavili ozbiljnim poslom u državi, ne znaju ništa o tome, ama baš ništa ne znaju Te priče su toliko prazne , te priče su toliko besmislene. Ne znam koga sam uvredio ako kažem da je neka priča besmislena, pošto sam video da je i to uvreda, ali ono što je apsolutno sigurno jeste da ljudi u Srbiji to moraju da znaju. Neko stvara otpor prema stranim investitorima. Super, Srbi, uzmite, najurite sve, ostanite bez ičega kao što smo ostali kada su neki došli iza 2000. godine pa najurili sve fabrike, potrpali u svoje džepove i ostali smo bez ičega. Sada treba da otvaramo ono što je bilo zatvoreno, pa onda treba da otvaramo sve nešto novo. Dešavalo se i devedesetih, ali na drugačiji način.To je nešto što mi kod sebe moramo da promenimo. Mi sopstveni sistem vrednosti moramo da promenimo, ali se plašim da uz svu vašu pomoć i uz svu našu korektnost i moje razumevanje vas i obrnuto i po onome što sam video u prethodna tri dana, to biti težak i pomalo Sizifov posao

Hvala.Da ne biste dobili pogrešan utisak, LDP jeste za strane investitore. Mi se za to zalažemo, zato što ste mi odgovarali kao da ste razumeli da smo mi protiv toga. Ne, vrlo smo za.Što za.Što se tiče užičke vode u redu je za fabriku vode, ali je zaista, morate priznati da u 21. veku smo imali problem i to zbog propusta propusta „Srbijavode“ i Agencije za zaštitu životne sredine, zagađenja vode, aero zagađenja, nemamo ni puteve, to su zaista ogromni problemi.Dozvolite mi samo još da dodam, a jako mi je važno, za obrazovanje, da ne delim vaše oduševljenje za uvođenje dualnog obrazovanja. Smatram da je mnogo važnije, molim vas da se na tome poradi, da se uvede kao obavezan predmet informatika i računarstvo što je Nacionalni prosvetni savet odbio kao predlog prethodnog ministra Verbića. To je način da dobijemo kvalifikovaniju radnu snagu. Druge zemlje čak od prvog razreda osnovne škole uvode to kao obavezan predmet i to je način da budemo kvalifikovaniji, da u budućnosti ta radna snaga ne bude toliko jeftina koliko je danas u Srbiji.

se informatike tiče Nacionalni prosvetni savet je bio u pravu, reći ću vam zašto. Zato što neko napiše u novinama informatika da se uvede od septembra, i razumljiva je želja ministra Verbića. Nacionalni prosvetni savet na to kaže – pa, nemoguće i Nacionalni prosvetni savet je u pravu. Znate li šta je potrebno da se uradi da bismo imali informatiku?Prvo moramo da imamo obučene profesore, drugo moramo da vidimo šta ćemo sa viškom zaposlenih. Treće imate direktan otpor svih ostalih profesora i nastavnog osoblja. Imate bezbroj problema, za to vam je potrebno godinu, dve ili tri da to uradite, a ne 45 dana. Onaj ko misli da je to lako, pa to nema ni u deset puta bogatijim zemljama nego što je naša. To je nemoguće i oni su na odgovoran način odgovorili. Ali, druga je stvar što u Srbiji to ne možete nikome odgovorno da odgovorite, ljudi misle može za dan nešto da se uradi, da se promeni.Pogledajte, vi ste juče videli da sam ja govorio nešto suprotno, danas u novinama su napisali „Plaćamo da se ne peva Vučiću pederu“. Pa, ja sam upravo suprotno govorio pevajte to, ali ne vredi. Znate, to je Srbija, to je prosto, sve ste u stanju da izokrenete, ko kog nešto kaže, ko god nešto uradi.Dopalo mi se ono kad ste rekli - vi morate da završite to do Požege. Znam. Mi moramo da završimo i od Niša preko Proseka, Čiflika, Staničenja do Pirota i Dimitrovgrada i Gradine. Znam, moramo Grabovnicu, Grdelicu smo završili, pa moramo da idemo Grdelica-Han, i dole Levosoje-Srpska kuća, sve to moramo da završimo.

prihvatam, vi ste inače u pravu, i to treba i to znaju i Užičani, potpuno ste u pravu za jednu stvar. Manje je investicija u Užicu upravo zbog puta. Manje je i turista na dobro popunjenom Zlatiboru i na Tari upravo zbog puta, posebno na Tari. Manje je zato što je tiha jeza proći od Čačka krov Ovčarsko-Kablarsku klisuru do Užica. kad dođete u Uzići i Gorjane onda je nešto lakše, ono pre toga katastrofa. I to moramo da uradimo i to nam je u planu. Da vam obećam da ćemo da uradimo i da ćemo da završimo sve i kad stignemo da napravimo to Beograd-Čačak mnogo ćemo da olakšamo, ali je nama ključna deonica je tačno na putu do Boljara, upravo Čačak-Požega. Od Požege do Užica nije problem, nije ni problem preko Bele zemlje, do Zlatibora, niti ovamo da se skrene za Taru i za Baštu itd, ali ali ovo je ono što je moguće, što je realno. Da obećam da ćemo sve da završimo jednostavno nisam u stanju, hvala na razumevanju. **Ivana Stojiljković** Zahvaljujem predsednice.Poštovani mandataru, kandidati za ministre, dame i gospodo poslanici, pre nego što bih počela da pričam o samom ekspozeu i o svemu onome što je moj utisak razgovora o njemu, samo bih kao neko ko dolazi iz zapadne Srbije morala par reči da kažem. Zaista imamo velikih problema, ali ova Vlada se i potrudila da ih rešava najbrže što možemo.Mi smo 2013. godine nasledili problem sa vodom. Nismo mnogo optuživali, niti upirali prstom, nego smo vrlo brzo rešili taj problem, uložili milion evra uložili milion evra i tada se rešio problem vodosnabdevanja, privremeni. Sada se rešava i fabrika vode. Gradiće se i auto-put, mi se nadamo da i za to postoji mogućnost u budućnosti. Zatim će se na jačanju namenske industrije. Sve je to ono što Užičanima i svima onima koji žive u zapadnoj Srbiji mnogo znači. Mi smo zahvalni na tome. Znamo da nam treba još, ali to je ono što je maksimalno od ove Vlade u ovom trenutku i zaista moramo da se zahvalimo na tome.Meni je posle ove rasprave zaista jasno da ovaj obiman i vrlo detaljan ekspoze je najviše zasmetao onima koji nisu pre možda dva, tri meseca bili u stanju da napišu dva tri lista programa i plana sopstvene stranke pa da sa tim izađu pred građane na izborima Srbije. Verovatno bi to bio lakši način da se pređe cenzus nego što su se bavili lažima, podmetanjima, kako bi sedeli ili možda bolje reći bežali iz ovih klupa. Tako da u svakom slučaju ne treba da ih čudi što im se već osipa i članstvo i što im se osipa i sama poslanička grupa. Naravno, ne bih se puno zadržavala na tome, ali verovatno su zato njihove kritike ovakve.Takođe ovakve.Takođe bih želela jednu primedbu, da skrenem pažnju. To je bilo juče, da nema jasne politike u ovom ekspozeu sa čim naravno da ne možemo da se složimo. Jasna politika ne predstavlja puko pozicioniranje između dve velike sile, jer sile se neće našom zemljom baviti onako kako mi to želimo. Politika je upravo ono što je radila ova Vlada, što je činila ova Vlada, a to je da na odgovoran i uspešan način vodi ovu državu, a da za to dobije podršku i istoka i zapada.Što se samog ekspozea tiče, on je pokazatelj da je ova Vlada radila i da je bila na dobrom putu i da nastavlja sada intenzivnije i brže. Mi smo kao poslanici koji smo bili u prethodnom sazivu vrlo kompetentni da pričamo na tu temu zato što smo taj ekspoze vrlo često upoređivali sa zakonima koji se donose i možemo da kažemo da je on najvećim delom i realizovan po planu.Jedino planu.Jedino što tadašnji mandatar nije bio u mogućnosti da predvidi su to one majske poplave koje su nas zadesile na nesreću, samo nekoliko dana nakon formiranja Vlade i nažalost, ova teška migrantska kriza. Pominjem ih upravo iz razloga što se prethodna Vlada jako dobro izborila sa ovim problemima i za to ne samo što sa naše strane zaslužuju pohvale, nego što su to dobili od svih svetskih relevantnih institucija i to je zaista vrlo važno pomenuti, jer se sa takvim problemima još teže nose neke mnogo razvijenije ekonomske zemlje i članice EU.Prethodna Vlada je nakon fiskalne konsolidacije, nakon štednje i racionalizacije obezbedila suficit u budžetu, obezbedila je stabilan dinar i to će dalje omogućiti da rastu penzije, da se povećavaju na zdravom, realnom osnovu i da raste minimalna cena rada.Iako rada.Iako je stabilna makroekonomska situacija preduslov da jedna zemlje dovede ozbiljne investitore ili da uposli domaće investitore, ja bih svakako istakla vrlo važnu stvar, a to je ono što će nastaviti ova Vlada i u novom mandatu, mandatu, jačanje veze Srbije i sa regionom i sa svetom, kako u ekonomskom tako i političkom i u infrastrukturnom smislu.Kada smo već dok infrastrukture, tu bih želela da kažem da smo i tu nasledili katastrofalna stanja, ali se ne bih sada osvrtala previše na to, ali je bitno pomenuti da su započeti određeni projekti, da su ugovoreni, nisu realizovani i zbog toga Srbija i dan danas plaća iz budžeta penala. Ova Vlada je za dve godine izgradila stotine kilometara auto-puta, oko 230 tunela, mostova i započela je rekonstrukciju železnice i ono što je jako bitno jeste da je naš avio saobraćaj sada svetske standarde dostigao, da mi jedini u regionu imamo direktni let za bih da pomenem i da je za 40-50% povećano izdavanje građevinskih dozvola, da je danas legalizacija mnogo kraća i po 500 puta na nižoj ceni nego što je to ikada bilo.Ovo sve pominjem, vrlo kratko. Imalo bi, naravno, mnogo toga još da se kaže, iz razloga što je zahvaljujući ovim rezultatima, zakonima i radu Vlade Srbija napredovala 32 mesta na svetskoj „Duing biznis listi“ i to je ono što će nam verovatno i budućem periodu obezbediti nove investicije i otvaranje novih radnih mesta. Novih radnih mesta ni u prethodnoj Vladi nije bilo malo, to je 124.000. To je ono osnovno ljudsko pravo, ako već pričamo o ljudskim pravima, koje se ostvaruje upravo dovođenjem investitora.Srbiji je potrebna stabilnost. Stabilnost u svakom smislu. Meni je lično veoma žao kada se neko sa neuvažavanjem prema toj temi odnosi ili sa podsmehom, još gore. Imam neki osećaj da to mogu da rade samo ljudi koji nisu svesni svih stradanja koja su zadesila naše prostore, a možda nisu svesni ni trenutne situacije u kojoj se nalazimo. Ja nisam bila te sreće, pripadam generaciji koja je za samo jednu deceniju osetila na svojoj koži posledice tri rata i zato veoma cenim i poštujem sve ono što je ova Vlada radila i što će raditi u narednom periodu da sačuva mir i stabilnost u našoj zemlji.Treba napomenuti da je do sada oko 700.000 migranata prošlo kroz našu zemlju, bez ikakvih posledica, oni su vrlo zadovoljni, dobili su sve osnovne uslove a nije bilo nikakvog urušavanja bezbednosti građana Srbije.Smanjena je stopa kriminala za 15%.Doneti su vrlo važni zakoni. Posebno bih istakla tri važna zakona, a to su „Tamarin“, „Tijanin“ i „Marijin“ zakon, specifični zakoni koje smo doneli zbog teških sudbina i nesreća naših najmlađih sugrađanki, sa željom da se to više nikada nikome ne ponovi.Drago mi je da se radi i na donošenju zakona o suzbijanju nasilja u porodici i imaće naravno ova Vlada veliku podršku i ovog parlamenta, verujem celog, a i svih građana u najavljenim ozbiljnim reformama obrazovnog sistema. Jer, smatramo da samo jak obrazovni sistem može dati društvo budućnosti.Želimo da gradimo društvo jednakih šansi, društvo koje vrednuje i prepoznaje kvalitet svakog pojedinca, bez obzira na rodni identitet, na seksualnu orijentaciju ili neku drugu karakteristiku. Želimo zemlju koja će biti, kao što je napisano u ekspozeu, lider u regionu koja će imati modernu infrastrukturu 21. veka, zemlju koja će ulagati u svoje ljude, u mlade, u obrazovanje. Zato velika podrška budućoj Vladi u novom mandatu. Zahvaljujem.

i drago mi je, jer moj je deda Radoslav Todora Živković bio u ovom sazivu parlamenta Kraljevine Jugoslavije 1935. godine kao član Jugoslovenske radikalne zajednice.Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. svesno izrečena neistina to je laž. Naime, jedna od prethodnih govornica je rekla da je vojna neutralnost nemoguća. Mi znamo da su danas članice Evropske Finska i Švedska vojno neutralne zemlje, vojno neutralna je Irska, vojno neutralna je i Švajcarska. Dakle, vojna neutralnost je moguća i to je pokazala i ova Vlada, odnosno prethodna a nadam se i buduća. To je, zapravo, jedan od, hajde da kažemo, referentnih momenata naše geostrateške pozicije. To je nešto što Srbija treba dobro da koristi i to je jedina moguća spoljno-politička orijentacija. Čudi me da prethodna govornica se nije upoznala sa faktografijom oko vojne neutralnosti, dakle i sa pravnim aspektima i vojnim aspektima upravo takve pozicije Srbije. Samo sam to hteo da reagujem.Dakle, biću vrlo pažljiv slušalac svih kolega poslanika kad su vojne teme u pitanju i nadam se da neće dolaziti do situacija da ljudi nastupaju bez argumenata i onako paušalno. Jer kada je vojna neutralnost u pitanju mi smo svedoci da nam čak i mnogi zapadni političari i vrlo vrlo visoko rangirani zvaničnici zapadnih zemalja kažu našoj vladi – nastavite ovako kako ste do sada.Niko vas ne prisiljava da se opredeljujete između istoka i zapada.

Slaviša Ristić, a neka se pripremi Mirko Krlić. **Slaviša Ristić** Uvaženi narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, pokušaću da za preostalo vreme naše poslaničke grupe se osvrnem na onaj deo programa mandatara za sastav nove Vlade koji se odnosi na KiM, na našu autonomnu

tačka 1. zapravo, podtačka 4.Međutim, iz prvog čitanja ovog teksta koji se nalazi na dve stranice može se uočiti može se uočiti tendencija da će se zapravo Vlada prema KiM se odnositi kao i u prethodnom periodu, kao prema svojoj dijaspori a ne kako Ustav nalazi, kao prema svom neotuđivom delu Republike Srbije.Reći ću zašto tako mislim. Naravno, u tekstu stoji da će Vlada nastaviti da ulaže u infrastrukturne projekte, da će podržati obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu, zdravstvo i to nije sporno, to se dešava i priznajemo da se to radi.Ono što jeste zaista sporno, a to je činjenica da iz predloženog teksta ekspozea može videti namera buduće Vlade da će nastaviti proces institucionalnog povlačenja države Srbije sa prostora KiM.Poštovani KiM.Poštovani narodni poslanici, nikakva Zajednica srpskih opština, naročito ne ona koja je definisana Briselskim sporazumom od aprila meseca 2013. godine ne može zameniti državu Srbiju na KiM i ne može zameniti državne institucije na prostoru KiM.Mandatar je KiM.Mandatar je govoreći nešto o tome izrekao primedbu, verovatno i delu naših poslanika da zapravo slabo čitamo i da ne znamo za tu činjenicu da Briselski sporazum, da prvih šest tačaka Briselskog sporazuma se odnosi na Zajednicu To jeste tačno, ali upravo u tih prvih šest tačaka Briselskog sporazuma stoji da će ta buduća zajednica, ukoliko će uopšte biti formirana, po Ustavu i zakonima republike kosova, nažalost da neće praktično imati nikakva ovlašćenje, sem neku vrstu nadzora u obrazovanju i zdravstvu i ekonomskom razvoju, a mislim da se čak i svesno prikrivaju i ostale tačke Briselskog sporazuma, ima ih još devet, naročito nekoliko njih.Zbog kratkoće vremena, pomenuću i tačku 7. koja se odnosi na konstataciju iz Briselskog sporazuma da će na Kosovu postojati samo jedna policija i da će to biti kosovska, prištinska policija i da je potrebno da sva dotadašnja policija sa severa Kosova, srpska policija bude integrisana u policiju kosova, što je nažalost završeno i sada.Takođe se to odnosi i na pravosuđe pa smo došli do situacije da naše sudije budu integrisane… … molim samo za par sekundi da završim misao, da naše sudije srpske integrišemo u kosovsko pravosuđe.Takođe, tačka koja se odnosi na kosovske izbore pa smo imali… **Maja ova Vlada natera praktično silom da izađemo na izbore druge države.

ste kako je pomenuti govornik, malopređašnji govornik rekao – tačno je da Vlada tamo gradi, tačno je da Vlada tamo radi, ali to nema mnogo veze. Nije važno da li to Vlada tamo gradi i radi infrastrukturne projekte itd. Pa, to gradi i radi Vlada Republike Srbije, ne gradi i ne radi neka druga vlada. Hvala Koliko znam, i vi primate platu od te iste Vlade, i to tamo gde živite, a ne primate od nekog drugog. Ne primate je iz bilo kog drugog sistema. To vam je najbolji dokaz da srpske institucije funkcionišu. I nastavite da primate redovno platu, biće redovna kao što je bila i do sada, a nadamo se i uvećana u budućnosti. Onda pohvalite sve srpske institucije.Što se tiče Briselskog sporazuma, samo ste jednu stvar preskočili da kažete, da je trebalo da bude, ja oko policije to što ste pročitali mislim da je veliko dostignuće za nas, mislim iz člana 9. ili člana 10. Briselskog sporazuma, oko kojeg smo vodili veliku bitku, pre svega za sever KiM, gde će članovi, odnosno pripadnici policije da budu u skladu sa etničkim sastavom stanovništva. Onda da znate, da bi ljudi znali kako to ide, EU i Albanci, oni su insistirali, posebno Evropljani, da se prihvati ono što je bilo u našem sistemu kao okrug Kosovsko-Mitrovački koji je obuhvatao sedam opština. Na to je trebalo da dodate Srbicu, Vučitrn i Južnu Mitrovicu. Da smo mi prihvatili da se tako nešto dogodi, mi bismo imali negde oko 30% policajaca, a 70% policajaca bi imali Albanci u ove četiri srpske opštine.To je bilo to veče kada su meni govorili meni govorili da ne govorim šta sve tamo. Čak su mi i moji savetnici govorili kako me napuštaju, pošto znaju da sam gotov itd. posle različitih pretnji sa kojima smo se suočavali, kojima je prisustvovao i gospodin Dačić. Ja sam to odbio i rekao sam da neću ni da se vraćam u Brisel dok ne dobijemo garancije da će samo da se računa etnički sastav kosovske policije za četiri severnokosovske opštine u skladu sa te četiri severnokosovske opštine, gde je uzgred 99% Srba. Tako danas u kosovskoj policiji imate 99% Srba u ove četiri severnokosovske opštine. Dakle, nije to baš tako strašno.Uzgred, što se tiče pravnog okvira, ja sam saglasan sa vama, samo ne možemo da dobijemo bolji pravni okvir. Ne možemo da dobijemo posle Rezolucije 1244 i posle svega što smo imali kao problem. Jednostavno ne možemo da dobijemo. Ako možete da nam se izborite za povoljniji pravni okvir,

Ako možete da nam obezbedite neki bolji pravni okvir, velikim uglednom ili bilo čime drugim, dobro došli, pomozite. Verujte mi da još nisam video. Video sam samo kako svi prihvataju sve što oni kažu i što je mnogo lošije, a još nisam video da je neko ponudio da može da dobije od bilo koje svetske sile ili od bilo koga nešto što bi Srbima bilo povoljnije.Ponoviću vam, znam ja falinke Briselskog sporazuma, o njima sam govorio mnogo više nego bilo ko od vas i argumentovanije nego bilo ko od vas, i to kada sam vam se obraća u Kosovskoj Mitrovici. I danas možete da vidite da sam bio više ja u pravu nego vi sa različitim prikrivenim strahovima, što je logično da ih imate, posebno ljudi koji žive i u Ibarskom Kolašinu, gde živite vi,

u Ranilugu, u Šilovu, u Donjoj Budrigi, u Štrpcu, potrebna je i u Prilužju, u Plemetini, naravno i u Bresju, Kosovu Polju, Čaglavici, Lipljanu i Donjoj i Gornjoj Gušterici, Novom Brdu i svakom drugom srpskom mestu, srpskom mestu, kao i Babinom Mostu koje sam preskočio govoreći o Plemetini i Prilužju.Dakle, kao što vidite, za razliku od nekih drugih, ne postoji ni selo na Kosovu i Metohiji koje ne poznajem i u skoro svakom sam bio po više puta. U neke sam dovodio, donosio pomoć, u nekima otvarao bolnice, u nekima otvarao škole i tek planiram da to radim. Nama bi pomogla zajednica srpskih opština. Ako je ne formiramo, radićemo na isti način kao i do sada. Mislim da smo uspeli dobro mnoge stvari da zadržimo. Mislim da to znate i vi, ali ja razumem i tu vrstu politike koja nikada, nikada, Slaviša, neće dobiti ne ovde većinu, neće moći da provede bilo šta u delo na Kosovu i Metohiji.Ovo je bila najpametnija i najbolja politika za Srbe. Time smo uspeli da ih sačuvamo na Kosovu i Metohiji. Sve ostalo bi značilo proterivanje preko Jarinja i napuštanje naših vekovnih ognjišta. Mi smo ovim uspeli da učinimo da ne izgubimo naš narod na Kosovu i Metohiji, a posebno sam srećan i ponosan što nam je stopa nataliteta, naročito južno od Ibra, najveća na teritoriji, govorim o srpskom življu, ne govorim o albanskom življu, najveća na teritoriji cele Republike. Hala vam najlepše.(Slaviša

Hvala, gospođo predsedavajuća.Gospodine mandataru, gospodo budući ministri, dame i gospodo narodni poslanici, bojim se da će moja diskusija izgledati kao kao režirana, jer upravo tema koja je ovog trenutka načeta jeste i segment iz obimnog ekspozea o kome želim da nastavim da govorim.Žao mi je što je bivši gradonačelnik, predsednik opštine Zubin Potok, na ovakav način govorio o delovanju Vlade Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. Žao mi je, jer mislim da sam čovek nije tako loše obavljao svoje poslove. Međutim, ima onih drugih, onih koji su sa njim činili Vladu, imao onih ministara koji su za četiri godine mandata zaduženi za Kosovo i Metohiju dva puta prešli Ibar, po sopstvenom priznanju, koji nisu išli dalje od Leška, a danas pričaju o Kosovu i Metohiji.O Kosovu i Metohiji prvu rečenicu, najbolju i najbolji termin koji sam do sada čuo, izgovorio je mandatar. Rekao je – za ovu Vladu Kosovo i Metohija je veliki izazov. Nema boljeg termina. Izazov je nada, optimizam, izazov je budućnost, izazov je inspiracija. To je dobra vest za sve građane na Kosovu i Metohiji, ako će se Vlada tako odnositi, a hoće.

da je Vlada u prošlom sastavu, velika većina je danas ovde, izvojevala posle 16 godina prvu veoma važnu diplomatsku pobedu vezanu za Kosovo i Metohiju. To je sprečavanje Prištine, sprečavanje tzv. republike Kosovo da uđe u instituciju Svetske zaštite UNESKO. Koliko je to važno, želeo bih da iskoristim ovo vreme i to objasnim, jer i sam premijer zna da je dobijena bitka, ali nije dobijen rat. Već sledeće godine isti problem će zadesiti Vladu, i neće zadesiti samo Sektor evropskih integracija ili bezbednost, nego će zadesiti gotovo sva ministarstva. Nema nijednog delovanja gde ne postoji ta stepenica Kosova i Metohije, i u sportu, i u socijalnoj politici i radu, i u privredu, zdravstvu, obrazovanju i, naravno, kulturi. Upravo na polju kulture ta pobeda je izvojevana u zadnji čas, ali izgleda da smo mi takav narod koji najbolje funkcioniše kada je pod pritiskom. Nadam se da nam se to više neće ponoviti, ali svakako na toj značajnoj pobedi čestitam.Zašto je važno da Kosovo, pod ovim uslovima kakvi su danas za srpsku kulturnu baštinu, ne uđe u UNESKO? Zato što moramo prvo da sagledamo šta je to UNESKO. UNESKO je krovna organizacija zaštite spomenika kulture u celom svetu, ono štiti celu civilizaciju. Ali, UNESKO deluje preko država koje su članice i preko njihovih državnih zavoda zaštite, restauracije i svih drugih potreba za održavanje jednog spomenika. Danas o spomenicima UNESKA na Kosovu i Metohiji, a podsetiću vas koji su to spomenici, to su Visoki Dečani, Bogorodica Ljeviška, Gračanica i Pećka Patrijaršija, kao što vidite, sve što je na Kosovu spomenik prve kategorije pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pripada srpskoj kulturnoj baštini.Odakle onda tako veliki interes Prištine da bude upravo u ovoj organizaciji? Odakle tako velika želja? Odakle odjednom da sa prištinskog univerziteta sa Akademije slikarstva jedan broj studenata studira u Atini vizantinsko fresko-slikarstvo na račun Vlade Republike Kosovo? Da to neće možda da oslikavaju i grade nove crkve pravoslavne po Kosovu? Ne. Radi se o preuzimanju brige o srpskoj kulturnoj baštini.Znate, u Nemačkoj je građena građena ogromna kulturna baština, Nemci su narod velike kulture, ali nekoliko dvoraca i jedna katedrala ostala je u Poljskoj, kada su, naravno, posle Drugog svetskog rata pravljene nove granice. ni na stranicama UNESKO-a nećete naći da su to gradili nemački grofovi. Nećete naći nikakvog traga nemačke kulture, to je definitivno sakralno graditeljstvo Poljske, pa ni velika Nemačka to ne može da ispravi.Imate bolje primere iz našeg okruženja. Pre izvesnog vremena sam bio u gradu Trogiru. Ceo stari grad Trogir je zaštićen i pripada spomeniku prve kategorije. Trogir su gradili Italijani i u jednom delu tamo je bila Grčka, pa ostade Grčkoj. Nigde više ne piše i nigde više ne postoji da je to italijanska kulturna baština. Na samoj katedrali, na zidovima katedrale kasnije je urezan reljef kralja Tomislava, koji je sumnjiva kategorija i za hrvatske istoričare, međutim, to je danas hrvatska kulturna baština. Najbolji primer kako UNESKO štiti kulturnu baštinu drugih pokazuje Šibenička katedrala. Ona je izuzetna u barokno-renesansnom stilu, a ispred te katedrale nalazi se spomenik Juraja Dalmatinca koji je navodni graditelj katedrale. Nikakav Juraj Dalmatinac nije gradio tu katedralu, nikakav Juraj Dalmatinac nije imamo nikakve veze sa gradnjom, to su gradili italijanski graditelji, ali danas u toj katedrali nijedna mesečno nema misa na italijanskom jeziku. To je sudbina spomenika kulture, onog trenutka kada njihovu brigu bude preuzela Priština.Zbog toga je jako važno da već sutra kada se formira Vlada radi se na tome da se obezbedi srpska kulturna baština. Ja nisam veliki optimista i ne smatram da će biti lako zaustaviti Republiku Kosovo da uđe u ove institucije. Vidimo u kakve sve institucije ulazi sa svojim moćnim mecenama, ali postoji model, eksteritorijalnost, postoji model, to je nudio i Ahtisarijev plan. Već što pre mi moramo u Briselu pokrenuti ove razgovore, pokrenuti ovu temu i, naravno, pokušati da zaštitimo srpsku kulturnu baštinu. Ona pod međunarodnim ugovorima mora se tako zvati – srpska kulturna baština i vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Jedino to garantuje opstanak.Znate na Kosovu i Metohiji…Hoćete

na Kosovu i Metohiji postoje crkve, i o tome je govorio premijer, postoje manastiri koji su opstali bez okruženja, neki monasi tamo teško žive, ali održavaju 800 godina liturgije srpske na Kosovu. Ali, nigde ne postoji, u svim ovim mestima koja su tačno navedena, ne postoji da je opstao narod, a da nema crkve. Imamo crkve bez naroda, a naroda bez crkve nemamo. To je shvatila albanska strana. Ulazak Kosova u UNESKO je poslednji pogrom i poslednje iseljavanje Srba, na jedan, naravno, sada drugačiji, da kažemo civilizovaniji način.Ko će sprečiti prištinsku policiju da oca Savu i njegove monahe izveze iz Dečana i pošalje sa druge strane Ibra ili sestrinstvo iz Pećke patrijaršije? Ma, niko. Danas na čelu Albanske pravoslavne crkve arhiepiskop Anastasije, on je izuzetno veliki prijatelj Srpske pravoslavne crkve i našeg patrijarha. Međutim, on je čovek od 80 godina. Sledeći arhiepiskop vrlo lako može da naseli pravoslavne Albance sa istoka Albanije i, naravno, nema više srpske liturgije, nema više srpskog pojanja, nema više srpske istorije u tim manastirima, nema više Srba u okolini, naših svetinja, nema više Srba u Metohiji i Pomoravlju. To je krajnji cilj.Ja vas molim da ovo zaustavimo na vreme, da ne čekamo ponovo da se borimo UNESKO i da tražimo saveznike po silnom broju zemalja, već da unapred napravimo međunarodne ugovore koji će garantovati opstanak Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji jer tamo ona odavno nije samo molitvena ustanova, ona je institucija države, preko nje funkcioniše sve ono što zaista funkcioniše na Kosovu u korist srpskog naroda.Na kraju, gospodine mandataru, još jedna moja molba. Molim vas, kad spominjete Srbe sa Kosova i Metohije, o kojima toliko mnogo brinete i hvala vam na tome, ja sam emotivno veoma vezan za Kosovo i Metohiju, molim vas da spomenete i taj mali grozd goranskog naroda. Taj narod je izuzetno veran Srbiji. Oni danas slave svoj Đurđevdan časno. islamske veroispovesti, ali znaju svoje poreklo. Svoju decu šalju isključivo u škole koje uče po srpskom jeziku i po srpskom nastavnom programu. Pokazuje i vreme regrutacije kako su se odazvali na poziv Srbije i to je još jedan dokaz koliko su lojalni. Oni danas trpe ogromne pritiske albanizacije, makedonizacije i bošnjačenja, ali još uvek ponosno stoje, a žive u izuzetno teškim uslovima sa bednom infrastrukturom, bez ikakvih privrednih potencijala, ali i dalje su verni ovoj zemlji i zaslužuju svaku našu pažnju. Hvala vam. Hvala